svim odgovornim i ozbiljnim ljudima u Srbiji, kakav ih je apsolutno najveći broj, koji su na odgovoran način sprovodili mere Vlade Republike Srbije, pre svega one koje su podrazumevale ograničenje slobode kretanja i zahvaljujući tome pomogli, odlučujuće pomogli zdravstvenom sistemu da dođemo u situaciju da možemo da se borimo efikasno sa ovom bolešću.Takođe hoću da se zahvalim svim ljudima koji su bili volonteri, svim ljudima koji rade u lokalnim samoupravama, pripadnicima Policije i Vojske koji su zaista pomagali zdravstvenom sistemu jer su oni bili zdravstveni zdravstveni sistem, lekari i medicinsko osoblje u prvim redovima, o tome ne moramo posebno da pričam, dosta se govorilo o tome. Hoću da se zahvalim i svim ovim drugim ljudima koji su svojim nesebičnim radom i rizikujući svoje zdravlje pomagali da Srbija danas bude jedna od efikasnijih država koja se uspešno nosi sa ovom opakom bolešću.Slušao sam dosta rasprava o različitim temama i to jeste naravno posao izvršne vlasti, da sasluša mišljenje narodnih poslanika, da čuje ono što Narodna Skupština govori, ali ja hoću da vam dam nekoliko informacija, zato što se tokom rasprave, ali i u javnosti provlačilo dosta pitanja koja se tiču i migracija, koja se tiču nekih naših postupaka, mera koje su državne institucije donosile, koje je Vlada donosila.Što se tiče migracija, mi imamo relativno stabilan tok migracije i već duže vreme se na teritoriji Republike Srbije nalazi negde oko 8.500 migranata. To naravno nije zabrinjavajući broj u smislu Republika Srbija ima dovoljne kapacitete da sa ovim izazovom izađe na kraj i svi migranti nalaze se u prihvatnim centrima koje čuvaju pripadnici vojske, uz naravno asistenciju pripadnika policije.Tu je zahvalnost i ministru Vulinu i pripadnicima naše vojske koji su preuzeli ovaj deo zadataka od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da bi policija mogla da se bavi drugim aktivnostima na terenu, od organizacije volonterskih servisa, provere mera samoizolacije i svega onoga drugog što ste videli ovih dana, da se nađu na usluzi građanima Srbije.Nijedan Srbije.Nijedan migrant do sada nije imao, dakle nijedan jedini nije oboleo od Korona virusa. Oni imaju onemogućeno kretanje, dakle oni se nalaze u kampovima i zbog njihovog zdravlja i zdravlja drugih građana Srbije i naravno pored toga što se nalaze u tim prostorima, njima su obezbeđeni svi uslovi za pristojan i normalan život uz nadzor i medicinsku kontrolu, vodeći računa naravno i o njihovom zdravlju.Bilo je krivičnih dela koja su izvršili migranti. Apsolutno tačno. Ne previše, uzevši broj migranata koji je prošao kroz našu zemlju i koji se nalazi u našoj zemlji, broj krivičnih dela koje su oni izvršili statistički nije toliko značajan. Naravno da to ne znači da se ta krivična dela ne procesuiraju. I ta krivična dela uglavnom su načinjena između samih migranata.Dakle, između onih koji su došli iz Alžira i Maroka, onih koji su došli iz Avganistana ili da kažem Sirije i tako dalje. Dakle, to su uglavnom njihovi međusobni obračuni što je naravno jednako loše kao i sve drugo, ali hoću da kažem da oni nisu u velikoj meri imali tu vrstu krivičnih dela učinjenih protiv građana Republike Srbije. Naravno i jedno je previše, ali se zato trudimo da efikasnim procesuiranjem, izgonom iz naše zemlje, readmisijom i svim drugim merama, one koji su ilegalno ušli u našu zemlju vraćamo u zemlju odakle su ušli i veoma uspešno sarađujemo sa na primer Bugarskom, odakle ulazi jedan deo migranata u našu zemlju i naravno sa svim drugim zemljama kroz koje i preko IOM-a i drugih međunarodnih organizacija možemo da organizujemo i dobrovoljni povratak i naravno sve ono drugo.Nije svuda moguće, ali naravno trudimo se da pronalazimo rešenja koja nisu laka zato što još nijedna zemlja nije uspešno našla odgovor da se rešila ovog problema u potpunosti.Bilo je priča, ne ovde danas, ali bilo je govora, priča kako se u Srbiju naseljava milion migranata. To je bila baš cifra i o tome hoću da kažem nekoliko rečenica, iako imate situaciju da u Srbiji retko ko može da vidi migranta, objektivno, imate situaciju da su pričali kako se u Srbiji, u javnosti je bilo tih priča, naseljavaju cela sela, 400.000 je već na putu, autobusi su krenuli, noću možete da vidite ta naseljavanja. Dakle, potpune laži i besmislice i mi smo često pozivali ljude da odu u deo Srbije da nam pokažu jednu kuću, ne selo, jednu kuću, gde su neki migranti takvog tipa naselili.Sa druge strane, Srbija nije u poslednje vreme, pošto je bila u radnom aranžmanu, reč je aranžmanu sa Austrijom, koji smo potpisali i taj aranžman ne predviđa ništa novo. jedini način koji je po zakonu, na koji možete da vratite nekog u našu zemlju, je po Sporazumu o readmisiji, koji je međunarodni dokument, koji je ratifikovala Narodna skupština iz 2007. godine. Po tom sporazumu koji je tadašnja vlast potpisala omogućava se readmisija trećih lica i državljana naše zemlje, naravno u našu zemlju iz republike Austrije i tu se ništa do danas nije promenilo, ako se naša država u svakom pojedinačnom slučaju usaglasi sa tim.Dakle, ne može niko blanko apriori i bez saglasnosti Republike Srbije vratiti nijednog jedinog čoveka, pa bio on čak i državljanin Republike Srbije.Što se tiče radnih aranžmana, oni služe da preciznije definišu kako ćete to izvesti. Ode državljanin Republike Srbije u Austriju, nema novca da se vrati nazad, Austrija ga iz nekog razloga isteruje odatle i onda oni kažu kako će on da se vrati? Ko plaća taj put, ko obezbeđuje da on negde usput ne nestane. To je radni aranžman.Po tom radnom aranžmanu, od toga dana pa do danas i u skladu sa tim radnim aranžmanom nije vraćen nijedan državljanin, niti jedan državljanin trećih država, dakle, nijedan migrant, nijedan izbeglica, nula. Za svaki pojedinačni slučaj je potrebna eksplicitna saglasnost Republike Srbije. To sam hteo da kažem, jer su to bila česta pitanja koja se u javnosti pokreću i da ljudi prosto znaju da nema straha od toga, niti će u Srbiji ikad biti neki parking za migrante, niti će nam ovde neko praviti migrantske kampove na teritoriji Srbije. Na kraju krajeva, mi smo to često isticali u EU, nama migranti ulaze iz EU, iz Grčke i iz Bugarske koje su države članice EU. Na njih se odnosi, mada se u EU sada raspravljamo o tome da li će to uraditi ili ne, na njih se odnosi Dablinski sporazum, na te države.Po Dablinskom sporazumu koji važi za države članice EU migranti se vraćaju u prvu zemlju EU u koju su ušli. Naravno, pošto je to realno nemoguće da se u praksi izvede, taj sporazum je u praksi ne sprovodljiv. Zato postoji veći broj problema.Naravno, naša država ne stoji besposlena, preduzimamo veći broj mera koje omogućavaju da taj broj bude stabilan, da u našoj zemlji nemate nagomilavanje migranata i mi se vrlo uspešno, čak i u doba Korone veoma uspešno borimo sa ovim problemom i građani Srbije to ne osećaju. Cela Vlada je uključena u to i hvala svim mojim kolegama koje aktivno rade svakog dana na ovim pitanjima.Što se tiče ekonomskih mera, premijerka je tu, ona može više da kaže konkretnih podataka vezanih za ekonomskih mera. Što se tiče jednakosti u pomoći građanima u iznosu od 100 evra, važno je da svi građani Srbije imaju priliku, ovo što je tim koji predvodi predsednik Vučić, dizajnirao. Dakle, mere su dizajnirane da pomognu privredi i da pomognu građanima. Veoma je važno da te mere budu takve da mogu da podstaknu potrošnju i to jeste značajno i važno je da pokažemo jednakost, zato što mi nijednu drugu socijalnu meru nismo ukinuli, niti umanjili, čak ni u vreme kada smo morali da preduzimamo u nekom prethodnom periodu nepopularnije ekonomske mere, jer država zahvaljujući prethodnim vlastima nije imala dovoljno novca.Ministar Vulin je tada bio ministar za rad, boračka i socijalna pitanja i može da posvedoči, Republika Srbija nije ni zajedan dinar umanjila davanja za socijalne kategorije. Nijedan jedini dinar. Dakle, na tome se u Srbiji nikada nije i neće štedeti. Takve su i mere koje predlaže predsednik Vučić sa ekonomskim timom, dakle, da se pomogne stanovništvu da bi podstakli potrošnju i time oživeli našu privredu i da bi podstakli one privredne aktivnosti koje će garantovati brži rast za Republiku Srbiju.Naravno da je uvek moguće da raspravljamo o modelima koji možda mogu da budu u budućnosti drugačiji, možda i bolji i precizniji dimenzionirani i dizajnirani, ali ovo je u skladu sa mogućnostima države, nešto što možemo da uradimo, a da zadovolji najveći deo građana Srbije. Naravno, oni ljudi koji ne budu želeli da uzmu taj novac, taj novac će biti raspoređen, odnosno neće biti potrošen iz budžeta i imaćemo više novca da gradimo puteve, da gradimo škole, kupujemo medicinsku opremu, aparate, sve ono što je potrebno i za građane Srbije koji sebi nešto ne mogu da priušte, a naša država svojim delovanjem može da im pomogne.Još jednom, hvala vama kao narodnim poslanicima na vašem radu i tokom ovog perioda, jer znam da najveći broj poslanika, bez obzira da li su se nalazili u svojim kućama, nije sedeo skrštenih ruku i besposlen. Hvala svim onim ljudima koji su svojom odgovornošću pomogli da danas govorimo o stanju koje je značajno bolje nego u većini drugih zemalja u svetu. Hvala još jednom. Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, zahvaljujući predsednici Vlade,

Poslaniče, malo je degutantno, tu ste već dva dana i znate da nemate nikakvih problema. Ako ste pročitali barem neku uredbu o kojoj govorimo, pronašli ste i tamo da ljudi radno angažovani sa 65 plus

Lično brinem o vama ne brinite ništa.Reč Brnabić, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kao što znate danas je 45 dan kako se kao država nalazimo u vanrednom stanju i oko dva meseca kako se kao građani i država borimo borimo sa ovom nesrećom koja nas je zadesila.Mi iz SNS, kako je rekao naš šef poslaničke grupe, ćemo snažno podržati sve predloge koji su pred nama, kao i sve mere koje su nadležni organi, državni organi u prvom redu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije, krizi štabovi i svi ostali državni organi preduzeli, a u cilju sprečavanja širenja epidemije virusa.Ono što je po meni najvažnije i ono što treba istaći, a to je da je vlast u Srbiji poslušala i uvažila sve preporuke struke i promtno, i hitno reagovala i donela sve pravovremene mere i na taj način smo sprečili katastrofu koja nam je realno pretila, a koje su nažalost neke države doživele.Na sreću, u tome smo uspeli i više puta je ovde istaknuto da je Srbija jedna od država sa najmanjim brojem, odnosno sa najmanjim procentom smrtnosti u ovom delu Evrope, ali i sve one mere, odnosno svi oni ostali parametri koji potvrđuju da su mere koje su donete, dale rezultate i da smo sprečili katastrofu. To su činjenice. Koliko god se nekom ne sviđale te činjenice, koliko god nekom ne prijalo to što je činjenica, ali činjenica je da smo uveli vanredno stanje šest dana pre pojave, odnosno pre prvog smrtnog slučaja u Srbiji. Neke zemlje Evrope su mnogo kasnije uvele vanredno stanje.Činjenica je da smo uveli devet dana pre prvog smrtnog slučaja zabranu okupljanja. Neke zemlje i neke zemlje EU su tu meru doneli dosta kasnije, i mnoge druge mere i propisi koji su doprineli tome da možemo da kažemo da smo se uspešno borili i borimo još uvek sa ovom pošasti.Činjenica je da smo sprečili katastrofu. Činjenica je da smo, kako smo i čuli nekoliko puta, sprečili eksponencijalni rast broja obolelih u Srbiji. Činjenica je da smo sprečili urušavanje, krah, kolaps celokupnog zdravstvenog sistema. Znamo da su neke države nažalost to doživele. Činjenica je da smo, i to je ono što je najvažnije, sačuvali ogroman broj života u Srbiji. Da ne pominjem da smo sve vreme vanrednog stanja održavali, odnosno imali redovan i stabilan, da kažem, stabilno snabdevanje i apoteka i prodavnica, marketa osnovnim životnim namirnicama. Da ne pričam o tome da smo kao Vlada, kao odgovorna vlast doneli i čitav niz, čitav paket ekonomskih mera koje imaju za cilj da saniraju posledice ove krize u kojoj se nalazimo koje imaju za cilj da pomognu oporavku privredi, ali i građanima Srbije.Dok sa jedne strane država i državni organi čine sve, apsolutno sve što mogu u borbi sa epidemijom virusa, dakle kada smo stavili sve svoje resurse, sve kapacitete države u funkciju odbrane od od ove nesreće, sve ljudske potencijale, sve kadrovske resurse, svu logistiku, svaki dinar koji imamo kao država, šta imamo sa druge strane? Šta je to što dolazi sa druge strane? Neprekidno strančarenje, politikanstvo i besomučna kampanja protiv predsednika Republike, Vlade Srbije, državnih funkcionera SNS, ali nažalost ali nažalost i protiv zdravstvenih radnika i pripadnika medicinske struke.Imamo svakodnevnu besomučnu kampanju na, da kažem, televizijama, odnosno medijima koji pripadaju tom ili su pod kontrolom Dragana Đilasa i tog Saveza za Srbiju, dakle „N1“, „Nova“, „TV Šabac“, „Danas“, „Vreme“, „NIN“, „Nedeljnik“, pa onda razni neki portali „Direktno“, „Istinomer“, „Raskrinkravanje“, pa onda razni „krikovi“, „cinsovi“, „birnovi“ i ko zna ko još, svi ostali koji se nalaze u neprekidnoj kampanji koja traje 24 časa dnevno sedam dana u nedelji, a za cilj ima isključivo napad na Aleksandra Vučića svim sredstvima, po svaku cenu i na svakom mestu i svakog dana.To je ono što dolazi sa te druge strane. Do koje mere to ide najbolje se vidi po tome što su za sve vreme vanrednog stanja, pazite, za se vreme, svaki dan vanrednog stanja

po tim njihovim portalima. Dakle, to su stotine i stotine plaćenih tzv. sponzorisanih objava koje nisu ni malo jeftine. S obzirom ako znamo da ljudi koji se bave, odnosno ljudi koji znaju kako funkcioniše oglašavanje po portalima i na društvenim mrežama, oni znaju da je to dosta skupo, a u pitanju su stotine i stotine objava za sve ove dane vanrednog stanja.Imam stanja.Imam ispred sebe nekoliko desetina. Evo kako to izgleda, evo jedna od tih objava – Dragan Đilas, sponzorisano, ne znam da li ovo kamera može da zumira, da se lepo vidi, da vide građani Srbije, Dragan Đilas, pa onda sponzorisano. Dakle, kada je ovako agresivna kampanja, to košta nekoliko desetina evra po jednoj objavi, a stotine su u pitanju. To je ozbiljan novac, u pitanju su ozbiljne hiljade, čak desetine hiljada evra koje su potrošili samo na blaćenje Aleksandra Vučića i državnih funkcionera, samo su se time i bavili, oni ništa drugo nisu radili za ovih 45 dana, do duše to su radili i ranije, ali sada su najagresivniji.Dragan Đilas kaže: „Odustanite od zatvaranja šest miliona ljudi. Srbija ne zaslužuje da zbog ludačkih odluka na vlasti četiri dana bude najveća tamnica u Evropi“ i još sponzoriše to. Bolje da su za te pare neku zaštitnu opremu donirali. Zašto nisu neke maske kupili? Zašto nisu neke rukavice? Mogli su respirator da kupe za te pare.Pa, onda „Direktno“ to je onaj sajt Dragana Đilasa, pa sponzorisano, kaže: „Vučić preko testa za osmake u kampanji kojom se obraća deci od 14 godina Srbija sve više liči na Severnu Koreju“.Pa, onda kaže „Direktno“, taj njegov portal, kaže: „Ana Brnabić je konačno javno priznala“ izvinjavam se, molim vas, „da je glupa i ograničena“, citiram šta piše ovde i oni su to platili, platili ovu kampanju. Kaže: „Kondom kampanja“, izvinjavam se i građanima i vama „kondom kampanja“ to kaže Srđan Škoro, onaj pametni Srđan Škoro.Pa, kaže „Nova“ to je ona Šolakova televizija, ali ima i svoj portal, pa sponzorišu objave, oni sad prenose izjavu nekog hrvatskog novinara. Pazite sad šta je za njih vest, pazite čime se oni bave. se oni bave. Taj hrvatski novinar kaže: „Poludeo bih da Vučića slušam svaki dan“. I to je vest za „Novu“ da objavi i da sponzoriše tu objavu.Kaže Đilas Dragan na tom njegovom „Direktno.rs“, kaže: „Vučiću, ti zaista nisi normalan.“ To je, naravno, platio debelo tu objavu. Pa onda kaže, „Direktno“, sponzorisana objava, pismo Kriznom štabu, pa sad tu napadaju zdravstvene radnike, napadaju Kona, napadaju Kona, napadaju Nestorovića, Dariju Kisić itd. Kaže: „Kolege radite u svrhu političkog marketinga“.Pa, onda „Direktno“ opet kaže: „Bagra na slobodi“, to je ona Jovana što je uhapšena pa se digla cela njihova bulumenta zbog toga.Pa, onda BIRN sponzoriše svoju objavu i kaže: „Saradnik Miše Vacića dezinfikuje Beograd“. Pazite, sad njima smeta ko je dobio posao dezinfikovanja Beograda. Ne zanima ih da li je dezinfikovan ili nije, njima smeta ko je dobio posao.Pa, onda „Direktno.rs“ kaže: „Nepodnošljiva lakoća laganja, karakteristika ove svinjarije bile su brutalne laži“. Pa, onda, opet Dragan Đilas na „Direktno“ kaže: „Botovi Srpske napredne stranke nastavljaju da briljiraju“.Pa, onda „Direktno.rs“ sponzoriše objavu i kaže: „Pet šlepera sa paketima pomoći koji su juče stigla u Niš, funkcioneri SNS predstavljaju kao donaciju predsednika Aleksandra Vučića“. Naravno, to je laž, ali šta oni znaju? Odnosno šta ih zanima da li je istina ili nije. Boli ih briga, što bi rekao jedan kolega naš.Pa, onda onaj pametnjaković Nikola Jovanović iz Narodne stranke, one Jeremićeve stranke, pa onda oni sponzorišu tu objavu. Siguran sam da su imali pametniji način da potroše pare. Kaže: „Vlast se još jednom obrukala“.Pa, onda čuveni KRIK,

onda „Raskrinkavanje“ kaže kako je Srbija pala za tri mesta. To je njima vest. Da li je Srbija pala na nekom bezveznom tamo portalu za neka tri mesta.Pa, onda „Cenzolovka“ opet, kaže, isto ona se bavi time, kaže: „Srbija pala za još tri mesta na godišnjoj listi“. Čuj, reporteri bez granica. Koga zanima šta kažu reporteri bez granica?Pa, onda Tihomir Stanić, nažalost, volim ga kao glumca, zaista ga volim, žalosno je što je počeo da se bavi politikom, kaže: „S Koronom će iščeznuti i ova vlast“. Naravno, „Direktno“ je platio ovu objavu objavu itd, itd.Ovo sam, nemam više ni vremena, izvinjavam se i kolegama mojim što sam prekoračio vreme. Dakle, samo još nekoliko…Kaže, Ivanović napada Acu Lukasa, „Nova“ naravno to Dinko Gruhonjić, znate ko je Dinko Gruhonjić? Pa, i on je našao za shodno da se oglasi: „Rupa na evropskom pravu ste kolega Atlagiću potpuno.„Direktno.rs“ sponzoriše vikend kolumnistu Boška Obradovića. Kaže: „Vreme je za vaskrs nacionalne ideje“. Samo ti nemoj da se zalažeš za nacionalne ideje.„Direktno.rs“ sponzoriše objavu gde kaže kako su evroposlanici šokirani Vučićem. Da li je mislio na onu Tanju Fajon, ne znam na koga je mislio, ali su velike pare dali da se sponzoriše ova objava.Pa, „Nova.rs“ kaže: „Evropa više neće gledati kroz prste Srbiji“. Pa, Dragan Đilas, onda svoje direktno obraćanje sponzoriše naravno, pa onda raskrinkavanje se opet bavi nekakvim botovima, nalozima SNS-a. Pa, onda „Nova.rs“ kaže: „Vreme za smenu Đorđevića“, ministra, misli Stranka slobode i pravde, to je valjda Đilasova stranka, ona sponzoriše Mariniku Tepić koja se uživo obraća preko „Fejsbuka“, ali oni to sponzorišu. Pa, „Nova.rs“ sponzoriše objavu koja kaže, „Urušeno zdravstvo“.Pa, „Direktno.rs“ sponzoriše objavu vezanu za opet onu Jovanu Popović, ona je kaže, „simbol hrabrosti“. Pa, onda sponzoriše „Direktno.rs“ izjavu Sreta Malinovića, pa, „Nova.rs“ i tako dalje. U pitanju su stotine i stotine objava.Ovo sam sve izneo da vidite čime su se bavili, jedino i samo isključivo su se bavili dnevnom politikom, strančarenjem, politikanstvom, napadima na Aleksandra Vučića. Dakle, i na konferencijama za štampu i na besmislenim saopštenjima koje su svaki dan davali i na društvenim mrežama i silne pare uložili i potrošili na to. Očigledno je da su oni ovo vanredno stanje doživeli kao mogućnost da ušićare neki jeftin politički poen, jer drugo i ne znaju. Na sreću građani Srbije dobro znaju i imali su prilike da vide ko se bori, požrtvovano i posvećeno sve vreme borbe protiv ove pošasti za njihove interese, a ko je strančario i pokušavao da ušićari jeftine političke poene.

predsedavajuća, uvažena premijerka, poštovani ministri, kolege poslanice i poslanici, danas govorimo o jednoj vrlo značajnoj temi. O temi koja je pogodila čitav svet. Ta tema je u stvari bolest. Više od tri miliona u čitavom svetu zaraženo je virusom Kovid-19. Taj virus nije nažalost mimoišao ni našu zemlju.Zahvaljujući odgovornom predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, zahvaljujući premijerki, gospođi Ani Brnabić, zahvaljujući kompletnoj Vladi, zahvaljujući građanima Srbije, pravovremeno i adekvatno sačinjen je plan, sačinjena je analiza stanja, određene su mere i aktivnosti koje je država kao odgovorna prema svojim građanima, a ova država sve ove godine pokazuje da jeste odgovorna i da je u fokusu njenog interesovanja upravo zaštita i najbolji interes svakog građanina Srbije, odredila je svoje aktivnosti i prioritete kako bi naravno ishod od ovog smrtonosnog ishoda bio što manji, kako bi se zdravstveni sistem u potpunosti pripremio, kako bi građani na najbolji način bili zaštićeni.Pitanje zaštite javnog zdravlja, pitanje zaštite javnog zdravlja nacije, pitanje nacije od svake vrste zaraze, jeste nacionalno pitanje i sve mere koje je preduzela Vlada, koje je preduzeo predsednik Republike, jesu u interesu zaštite zdravlja i života. Život ispred svega. Život svakog čoveka,

borbi sa ovom opakom bolešću, ono što takođe moram da pohvalim, a to je da je predsednik Republike, da je Vlada, vi gospođo premijerka sa kompletnim ministarstvom prepoznali u stvari da samo u partnerstvu, sa onima koji najbolje znaju šta je epidemija, i šta je zaštita zdravlja ljudi, u vreme epidemije, odnosno pandemije, možete na efikasan način da pomognete građanima Srbije.To ste upravo uradili, formirajući dva krizna štaba. Jedan krizni štab koji se odnosio na praćenje zdravstvenog stanja i drugi štab koji se odnosio na ekonomske mere.Moram kažem, da pohvalim, u stvari i sve čestitke na tome što ste u fokus vaših mera na prvom mestu stavili zdravlje nacije i zaštitu zdravlja nacije od pandemije koji ima katastrofalne posledice u mnogo bogatijim zemljama

strahoviti prizori, nemogućnosti da ljudi sahrane svoje najmilije, veliko umiranje ljudi.Analizirajući ljudi.Analizirajući svu tu situaciju vi ste upravo pravovremeno i adekvatno doneli sve ove mere kako bi se takva situacija predupredila. U tome ste uspeli. Na tome vam čestitam! Srbija ima najmanji broj umrlih u ovom delu Evrope. I to treba reći. To ne treba kriti.Zdravstveni sistem je efikasno radio svoj posao, ali naravno, i predsednik države i Vlada svih ovih prethodnih godina i te kako su puno radili da zdravstveni sistem i infrastrukturnom i u kadrovskom smislu bude ojačan, bude jak i bude spreman za epidemije, pandemije itd.Ono itd.Ono što takođe želim da istaknem da je zahvaljujući, pre svega Aleksandru Vučiću i njegovom ogromnom prijateljstvu sa predsednikom Narodne Republike Kine, Si Đinpingom, obezbeđena velika količina, odnosno kupljena velika količina respiratora, velika količina zaštitne opreme za bolnice u situaciji kada do toga nisu mogle da dođu ni bogatije zemlje EU nepitajući nepitajući za cenu. To je zasluga Aleksandra Vučića, to je njegova zasluga zdravstvenom sistemu i to je zasluga zdravlju nacije. To građani znaju.A

privrede stavljajući katance i lance na privredu i isterujući na ulicu 600.000 ljudi, oni koji su uveli vanrednog stanje i protivustavno uhapsili 11.665 građana Srbije, oni koji su palili Narodnu skupštinu, oni koji su u savezu, ne sa narodom, oni su u savezu sa Kovidom 19, oni su u savezu sa virusom smrti, oni sa virusom smrti pokušavaju da sruše nekog ko pokazuje ljubav, ko pokazuje predanost, ko pokazuje patriotizam, koji je jedini državnik u novijoj srpskoj istoriji, kome su građani na prvom mestu, pokušavaju da se suprotstave politici Aleksandra Vučića.Vrhovni Vučića.Vrhovni sudija svima nama su građani Srbije. Građani Srbije su nedvosmisleno rekli da politika koju vodi Srpska napredna stranka i njen predsednik, Aleksandar Vučić, politika života, politika napretka i zato ta politika nema alternativu.Ne mogu da ne pomenem jednu građanku opštine Kraljevo, iz jednog sela koja na pitanje novinara da li je zadovoljna merama koje je preduzela Vlada kratko odgovorila – hvala Aleksandru Vučiću, veliko hvala, hvala do neba.Ta zahvalnost jedne građanke dovoljno govori o tome koliko je ova vlast, koliko je predsednik države, koliko je Vlada, koliko je zdravstveni sistem učinio u Republici Srbiji da bi se predupredilo najteže stanje, a to je velika smrtnost.Žalosno

život nema alternativu, život nema cenu, posle toga udaraju u šerpe i lonce. Za mene je to strašno, za mene je to poražavajuće, za mene je to krajnje neljudski, za mene je to poziv na smrt. Ja ne mogu da verujem da to rade normalni ljudi i ljudi normalnog uma.Naravno, u ovoj situaciji želim da naglasim da je zdravstveni sistem taj koji se nalazio na prvoj liniji fronta.

što, takođe, želim da naglasim to je da je zdravstvena struka slušala i savete stručnjaka iz Kine, iz zemlje čiji su stanovnici prvi bili zaraženi ovim Kovidom 19. Iako se o ovoj zarazi malo zna, svakako da iskustvo, praktično iskustvo kineskih stručnjaka, a ruskih i te kako doprinelo našem zdravstvenom sistemu.Sem zdravstvenog sistema, naravno, želim da kažem da su i sve druge institucije na odgovoran način radile svoj posao, tu moram da kažem da su danonoćno radili policajci, vodeći računa o svim građanima, vodeći računa i o onima koji su u samoizolaciji, vodeći računa o njihovim životima, ali i životima drugih građana, da su vredno radili vojnici, da su vredno radili i zaposleni u socijalnoj zaštiti, u Centrima za socijalni rad, kao i oni drugi koji takođe brinu o najranjivijim kategorijama stanovništva.Živela

Hvala.Najpre, želim da u ime SDA Sandžaka i u svoje ime uputim saučešće porodicama preminulih građana koji su, nažalost, izgubili bitku sa ovom bolešću.Stranka Sandžaka neće učestvovati, niti na bilo koji način podržati ovo naknadno legalizovanje vanrednog stanja i vaših zloupotreba u njemu.

Čak ste pokušali u jednom trenutku da ućutite i medije, dok ste se vi šetali Srbijom mimo svih mera i mimo svih pravila koje ste nametali građanima proteklih meseci i kada vam jedan mladi, hrabri čovek u Novom Pazaru kaže da je to funkcionerska kampanja, vi onda naredite gradonačelniku da ga smeni.Mi živimo u 21. veku, a protiv zaraze se borimo najprimitivnijim metodama, zatvaranjem ljudi u kući. Vaše ponašanje u vanrednom stanju pokazuje da vi nemate meru, da vi ne znate za meru. Uostalom, to je zbog kojeg su uništene sve institucije, među njima i ova Skupština.Drago mi je da se vratio i ministar policije. Svi vidimo i pratimo stanje kako je u zemljama širom sveta i u zemljama u okruženju, vidimo da može da se upravlja krizom i bez preterivanja i prenemaganja, bez neodgovornih izjava.Drago mi je, kao što rekoh, da se ministar vratio, zato što je ministar policije prvi potrčao da kritikuje građane Novog Pazara zbog nekakvog neodgovornog ponašanja, kako je on to naveo. Međutim, nisam ga čuo da je kritikovao ponašanje raznih grupnih okupljanja širom Srbije.Nijednom rečju ga nisam čuo da se oglasio kada je pre nekoliko dana u Novom Pazaru izgorela još jedna naša sugrađanka zato što Vatrogasna služba, koja je u njegovoj nadležnosti, nije imala merdevine da se popne na četvrti sprat stambene zgrade. O kakvoj neposlušnosti i neodgovornosti onda vi govorite? Trebaju li građani da budu poslušni vama ili vi građanima?Vi treba da podnesete ostavku zbog katastrofalnog stanja Vatrogasne službe u Novom Pazaru, zbog izgubljenih života, zbog uništene imovine ljudi u Novom Pazaru, zato što vatrogasci nisu u stanju da ugase ni jedan jedini požar. Samo je pitanje vremena kad će i neki od tih jadnih vatrogasaca biti žrtva nedostatka opreme, stručnosti.To je vaš posao, a ne da kritikujete građane, da kritikujete građane koji su željni čistog vazduha i slobode. Vi ste tu da služite onim građanima koji vas plaćaju da radite svoj posao, a vaš posao nije da držite predavanja i da disciplinujete odrasle građane koji vas biraju.Nakon tih vaših zlonamernih kritika javili su se razni botovi, Krstići i drugi budžetski paraziti, da na televizijama sa nacionalnom frekvencijom dalje šire mržnju protiv građana Novog Pazara i od toga naprave temu kako bi se o tome pričalo, a ne o vašim zloupotrebama tokom vanrednog stanja.Dugujete posebno izvinjenje građanima Novog Pazara, Sandžaka i svim građanima Srbije koji već mesecima trpe vaše hirove.Ovde

Nekad ne znate baš tačno šta da kažete kada čujete ovakve reči, ali ono što jeste istina i što građani Srbije treba da znaju, pre svega, ja sam vrlo precizan čovek. Moje reči su uvek usmerene tamo gde ja to hoću i ja ne zahvatam to paušalno.Ja nisam kritikovao građane Novog Pazara, ja sam kritikovao one ljude, kao što sam to radio u Beogradu, i u Valjevu, i u Čačku i u svim drugim gradovima, kada su pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavali zdravlje drugih ljudi i to ću nastaviti da radim. To što je neko iz Novog Pazara, nije izuzet od zakona, kao što nije ni ovaj iz Beograda.Nažalost, o ovom poslednjem slučaju razgovarao sam i sa načelnikom Sektora za vanredne situacije gospodinom Marićem. Obavestio me je da je do ovog požara došlo gotovo dva sata nakon što je požar izbio. Vatrogasci su došli za manje od dva minuta od trenutka poziva. To možete da pitate svedoke.Ljudi su uleteli. Dakle, jedan od tih momaka, koji je bio najhrabriji, je ušao u kuću lično. Uleteo je i spašavao te ljude. Onda su plasirane priče – istopila se oprema na njemu, što nije bilo tačno uopšte. Čovek je sam rekao. Evo, on može da kaže. Pitajte da on kaže. Nemojte da to kažemo ni ja, ni vi, nismo bili tamo. Evo, neka kaže to taj čovek koji je nosio opremu na sebi. Neka kaže da li mu se istopila ili ili nije.Inače, lestve nisu bile neophodne za ovaj konkretan slučaj. Oni su ušli u prostor i bez njih. Dakle, nije bilo to osnov za postupanje.Inače, mi smo pokrenuli nabavku lestvi i nove lestve za Novi Pazar će stići početkom naredne godine. Postoji procedura kojom mora da se nabavi. Treba da se izgradi. nije proces lak. Tako mi je rekao Marić, početkom naredne godine treba da stignu lestve.Nabavili smo zato svu opremu za vatrogasce ne samo u Novom Pazaru, već širom Srbije, i nova vozila, ono što nije desetinama godina kupovano.Ja sam zatekao Sektor u kome po 30 godina nije uzeto ništa. U pojedinim gradovima po 40 godina nisu videli novi džip ili novo navalno vozilo ili novu auto-cisternu. Kupio sam stotine. Kupili su građani Srbije, ja sam samo rukovodio budžetom na način da to bude na ozbiljan i odgovoran način da vi imate kao građani Srbije nešto od toga što ja rukovodim ovim

ali možete da uporedite koliko vatrogasaca je bilo pre 10,15 godina, koliko ih ima danas i tako svake godine.Pogledajte broj novih vozila koja su kupovana, novih novih auto-cisterni i navalnih vozila i džipova i onih koja služe za pomoćne poslove u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, koliko novih interventnih uniformi i koliko novih radnih uniformi je kupljeno i prateće opreme i generatora i one opreme za civilnu zaštitu.Uopšte neću da govorim o svemu novome. Trebalo bi dugo vremena da govorimo o svemu novom što smo implementirali u proces obuke Sektora za vanredne situacije. Naši vatrogasci danas rade zaista na vrlo ozbiljan i odgovoran način. Moram da pohvalim te ljude iz Sektora za vanredne situacije zato što su imali hiljade i hiljade intervencija. Od početka ove godine najviše požara. Jako dobro se snalaze u tome, jer su veoma dobro obučeni. Imamo odlične nastavne centre. Nastavljamo da gradimo nove regionalne centre da bismo mogli da obučavamo ljude na najozbiljniji način kako se to radi u razvijenim zemljama i zaista se trudimo da to popravimo. Kupili smo opremu koja to omogućava.Da li smo stigli sve da zamenimo? Nažalost, mnogi su iz vaših redova bili u vlasti

da prepoznate ko je taj ko je bio u vlasti, a nije mnogo uradio za svoje sugrađane zato što ga tada to nije očigledno zanimalo.Ja

Hoćemo da radimo na tome da njihova bezbednost bude bolja. Hoćemo da radimo na tome da vatrogasno-spasilačke jedinice širom Srbije dobijaju svake godine nova vozila i ja se nadam da ćemo za nekoliko godina nadoknaditi nedostatak od nekoliko decenija kada ta vozila nismo dobijali, nismo kupovali, nažalost, i nadam se da ćemo to tada uspeti i da ćemo moći da kažemo, bez obzira ko tada bio minisar, tada bio minisar, da je Sektor za vanredne situacije adekvatno opremljen na teritoriji čitave Republike Srbije.Hvala svim onim hrabrim ljudima koji svakog dana se bore i protiv različitih vanrednih situacija i, naravno, koji pomažu građanima koji se nalaze da im budu od pomoći, da im nose namernice, lekove i sve ono drugo što rade i kao policajci i kao vatrogasci u ovim, da kažem, vanrednim okolnostima za vreme trajanja ove epidemije. **Maja Gojković**

Ministre, ja ispred sebe imam vaš tivt u kom vi eksplicitno kažete da tražite od građana Novog Pazara da poštuju mere koje su uvedene, da će policija striktno kontrolisati ponašanje tokom policijskog časa.Sve je to u redu, ali zašto to niste objavili i za druge građane? Ja ne vidim nijednog drugog građanina kojeg ste vi prozvali na vašem tviter nalogu, nijednog drugog građanina širom Srbije, koje vi sad nabrajate, nisam video da ste nabrojali, nijedan grad posebno. I, o čemu vi pričate?Prije godinu dana, podsetiću vas, čitava Srbija je strašne scene gledala kako tri žene gore na terasi trećeg sprata u Novom Pazaru, zato što vatrogasci nemaju merdevine. I, vas danas nije sramota da vi kažete da ćete tek naredne godine da isporučite merdevine. I, vi ćete nekom da spočitavate da nije nabavio merdevine u čijoj to nadležnosti nije ni bilo. Pa, mene bi bilo sramota da to kažem.Svi koji su kršili mere biće propisano kažnjeni, ali vi dugujete izvinjenje onima koji su poštovali mere. Vi vrijeđate dostojanstvo ljudi, odraslih ljudi, i koji poštuju i koji se odgovorno ponašaju u ovoj situaciji, zato što generalizujete stvari. Jedva ste dočekali. A, podsetiću vas, doći ćete svi vi u taj isti Novi Pazar po glasove sada na izbore. Videćemo kako ćete proći. Podsetićemo vas mi na ovo ponašanje i na ovo prozivanje građana Novog Pazara.

Vidite, u tome i jeste razlika. Vi razmišljate samo o glasovima. I vi kada nastupate, razmišljate o tome kako da uzmete glasove. Vi razmišljate o građanima Novog Pazara kao o nekome ko treba da vam da glasove. Ja o njima razmišljam kao o građanima kojima treba nešto da učinim.Nažalost, mnogi su ljudi sedeli u vlasti, ne moraju lično biti nadležni za to, ali izvinite, živite u tom gradu. Ja bih voleo da me kao ministra unutrašnjih poslova u Novom Pazaru sačekalo 20 novih vozila i 20 lestvi. Pa, što nije? Što se niste borili? Što svi ti ljudi nisu učinili? Što svi ti ljudi koji su iz Novog Pazara bili u vlasti nisu do tada to uradili? Imaćete priliku da odgovorite, ne morate iz klupe.Dakle, ja ću se boriti da u svakom gradu imamo više opreme nego što smo imali na dan kada sam postao ministar unutrašnjih poslova. Već danas je to tako. Naravno da nisam zadovoljan i mislim da možemo još bolje. Ali, nažalost, ono što se dešavalo, ne možete da kažete da je bilo med i mleko, a onda 2014. godine odjednom sve loše.Žao

Srećom, zahvaljujući onoj politici Aleksandra Vučića, koji omogućava da danas imamo više novca, možemo više da nabavimo. Ne pravi MUP svoj novac, to je jasno, i mi da država ne stoji bolje, ne bismo mogli to da uradimo, ali ali ga usmeravamo tamo gde je najpotrebniji.Zaista, manje smo investirali u Beograd, nego što smo investirali u mnoga mesta unutar Srbije koja su bila teže pogođena u nekim prethodnim godinama. Danas imamo više i ja očekujem da se zajednički borimo, ne za, kako kažete glasove, nego za to da građanima bude bolje.

Ovako, ministre, možemo da se dogovorimo. Hajde da skinete oznaku tajnosti sa svih sednica Vlade sa kojih su učestvovali ministri iz Novog Pazara, pa da vidimo šta su tražili i šta je ova i bilo koja vlada danas imate ministra iz Novog Pazara u vašoj Vladi, ja ne znam da li vi možda njega kritikujete da on možda za građane Novog Pazara ne traži ništa, da on možda ne traži od vas da vi opremite vatrogasnu službu. Ali, da vas podsetim, ne bi trebalo niko posebno od vas da traži da vi opremite vatrogasnu službu. Dovoljno vam je da prije godinu dana imate jedan strašan slučaj, da vam tri žene izgore žive na terasi zato što nemate opremljene vatrogasce, da vam mesec dana nakon toga vatrogasci dolaze na intervenciju sa cisternom u kojoj je zaleđena voda, da ispod te cisterne lože vatru, da bi odledili cisternu da gase požar.Pa, mene bi bilo sramota da se javim, ministre. Vi prebacujete odgovornost na ministra iz Novog Pazara, čija to nije odgovornost. Ali, ja odgovorno tvrdim i verujem da su tražili to od vas i od svih prethodnih ministara policije. Zašto to nije ispunjeno? To je glavno pitanje, to je pitanje zbog čega mi danas živimo u gradu i zbog čega mi danas posebno moramo da se zahvaljujemo za donacije koje dolaze iz inostranstva? Mi plaćamo porez Srbiji, mi plaćamo porez Beogradu, a bolnice nam se opremaju iz donacija. Gradimo škole i obdaništa iz stranih donacija. Mene bi to bilo sramota da kažem da sam na vašem mestu.

Kao ministar unutrašnjih poslova, ja sam jedini koji je u Vladi odgovoran za funkcionisanje svog resora i to je potpuno jasno. I gde god postoji moja odgovornost, treba da je snosim. I to je potpuno jasno.Samo jasno.Samo hoću da kažem da zatečeno stanje nije bilo jedinstveno za Novi Pazar, ono što smo uspeli da popravimo. Nažalost, lestve ne mogu da se naprave za relativno kratko vreme. Pokušavali smo da ih nabavimo, pokrenuli postupak. Postupak nabavke traje. Nažalost, Korona je sad malo usporila sve, proizvođači su stali, jer su prekinuli sa radom. Ali, svejedno, očekujem da ćemo vrlo brzo imati potpuno novi kamion lestvi.Ne znam u ovom trenutku koliko novih vatrogasnih vozila smo nabavili za Novi Pazar u prethodnih dve ili tri godine, daću vam i taj podatak, ali jesmo. Jesmo nabavili sve ono što smo mogli, čak smo se negde trudili da u sredine poput Novog Pazara, gde je možda u nekom ranijem periodu mnogo manje stizalo, ima takvih sredina i širom Srbije, nažalost, prosto, bile su zapostavljene, da tu više uložimo, da bismo napravili.Evo, bio sam pre možda godinu dana u Sokobanji, to se sećam. Prostorije vatrogasne brigade u veoma lošem stanju. Onaj jedan džip ulaz koji su imali, dobili od žandarmerije kad je žandarmerija završila s njim, kad više nije bio maltene za upotrebu. Šta sam mogao da uradim? To je bilo 2004, 2005, 2006. i 2007. godine. Kupite nova. Naravno. Ali, taj budžet nije neograničen. Ja bih voleo da mogu da kupim 500 kamiona danas za vatrogasce. Prosto ne mogu. Ne postoje sredstva u tom budžetu.U svakom slučaju, hoćemo da radimo, da vide građani svakog dela naše zemlje da brinemo o njihovoj bezbednosti. Ja sam ovo rekao da vidite kako, sviđa mi se što sam vas isprovocirao, da vidite kako izgleda i kako je lako baciti to i reći – evo, to je sam samo rekao da mi je drago da je isprovociran. Najpre, mene bi zaista prvo bilo sramota da delim građane Srbije po njihovoj veri i naciji i da sa takvim prezirom govorim o državi Srbiji koja vodi računa podjednako o svakom svom građaninu.Nikada više nije ulagalo, evo, konkretno Ministarstvo zdravlja u Novi Pazar nego sad, nikada. Sto miliona dinara je uloženo. Dok sam ja bio ministar rada, uložili smo i završili vaš gerontološki centar, veći nego što vam treba, sa većim kapacitetima nego što su potrebni gradu Novom Pazaru, baš zato da bi se znalo da država Srbija vodi računa i vodi računa.Vojska Srbije, za koju smo slušali one budalaštine da nije dobrodošla i tome slično, Vojska Srbije je dezinfikovala svaku ulicu u Novom Pazaru i nisam primetio građane koji su išli okolo i sprečavali je da to radi. Naprotiv, svi su razumeli zašto to Vojska radi i, naravno, to treba da radi. Mi štitimo sve svoje građane. Vojska Srbije je postavila i privremenu bolnicu, ne pitajući ko će tu da leži, nego potrebno je građanima Novog Pazara i tačka, i odmah je uradila sve što je potrebno. Vojska Srbije je za dva dana opremila novopazarsku bolnicu kompletnim sistemom razvođenja gasova.Sada imate nešto što nikada do sada niste imali. Aleksandar Vučić je doneo 10 respiratora, 10 kliničkih i još tri transportna. Ni jedan taj respirator niste imali, ni jedan jedini.Kako

Plaćate porez kao i građani Beograda što plaćaju Republici Srbiji i ne pitaju da li će respirator otići u Novi Pazar ili Beograd. Država odlučuje o tome. Gde god je potrebno, otići i uraditi.Dakle, Vojska Srbija je omogućila da imate potpuno razvedene gasove u bolnici. I tu će se lečiti onaj kome je pomoć potrebna. Ja se nadam da ih niko neće deliti po veri i naciji, da niko neće skidati sa respiratora ako mu ne odgovara vera i nacija.Što se tiče predstavnika Vlade Srbije, neće, sasvim sigurno. I nikada tako nešto - kako ćete proći. Znate kako ćete proći? Proći ćete onako kao što je prošao Aleksandar Vučić kada vam je održao govor u Novom Pazaru - sa aplauzima. Sa aplauzima, kao što je uvek i bilo. A pošto nisam baš ubeđen da će

kad sam ja u Vladi Srbije nemate manjinski problem, kad ja nisam u Vladi Srbije, imate manjinski problem. Uvek je tako bilo i nikako drugačije. Tako da, nemojte to. Sedeo je čovek u Vladi Republike Srbije, bio ministar, ali čim nije ministar, ne valja Srbija, loša Srbija. Samo zato što on nije ministar. Čim je on ministar, sve može. Čim dobije službeni stan na Terazijama, može. Dobro je. I sve što treba, sve je dobro. Onda je to - dobra je Srbija, nije Srbija loša. Kad nema toga, ništa.Podvucimo još jednom. Ja ne govorim o tome zato što je on Bošnjak, ja govorim o tome zato što je takav čovek, zato što tako govori i tako se ponaša prema svojoj državi. Nasuprot ogromnoj, ogromnoj većini građana Srbije, bošnjačke narodnosti.Ja sam bio pre par nedelja u Sjenici, da obiđem vojsku, da vidim kako obezbeđuju kamp. Dočekalo me rukovodstvo opštine, građani Sjenice. To je bilo samo par dana nakon one budalaštine da vojska nije dobrodošla. Naravno da je dobrodošla u svakom delu Republike Srbije naravno da će na svakom delu Republike Srbije vojska Srbije voditi računa o svakom svom građaninu i učiniti sve što može da bude bolje.Vlada Republike Srbije posebno vodi računa upravo o Novom Pazaru. Ako bi neko imao razloga da se buni, mogli bi da se bune neke druge opštine u okolini, da kažu - koliko dajete i ulažete u Novi Pazar. Ali, neka, radimo to čista srca i treba to da radimo i dobro je. Ja sam ponosan zbog toga. Ne bih bio ponosan na sebe da tako loše govorim o zemlji koja vodi računa i o meni i o mojoj porodici i svakom mom. Žao mi je zbog toga, ali, eto, to smo morali čuti. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite. **Enis Imamović** Ja sam čuo sad od ministra odbrane da mi treba da smo zahvalni zato što smo sve vreme morali da čekamo, da postanemo neko novo žarište Koronavirusa, da bi nam predsednik lično uručio respiratore koje je kupio od naših para. Mi smo zbog takve politike i došli u situaciju da u bolnici u kojoj gravitira preko 300 hiljada građana, Bošnjaka, Srba, Albanaca, Crnogoraca, da nemamo najosnovnije uslove za rad, rad, ne za lečenje od Korone, nego za najosnovnije medicinske zahvate.Pričate o nekoj vojsci, ministre vojni. Vojska Srbije je 90-ih godina okretala topovske cevi prema Novom Pazaru. Svi građani Novog Pazara to pamte.

Ovo je, blago rečeno, neverovatno.Za one koji ne znaju, inače, kasarna u Novom Pazaru se nalazi u centru grada. Dakle, ne može da okreće cevi od gore. Ne može. Nalazi se u centru grada. Ne može to da radi.Ovo da radi.Ovo će obeležiti današnju sednicu. Obeležiće je ružno, obeležiće je potrebom da se pravi problem tamo gde ga nema.Kad kažemo zahvalnost, da, treba biti zahvalan za pomoć koju dobiješ. Naravno da treba. I šta je tu loše? Jel to sramota biti zahvalan kad ti neko nešto pomogne u životu, kad neko nešto učini? Kažu da je Miloš rekao - ne znam što me taj čovek toliko mrzi, nisam mu nikakvo dobro učinio. E, ovde znamo što mrzi. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Lončar. Izvolite. **Zlatibor Lončar** Ja moram zbog svih građana Novog Pazara, a tu imamo i prisutne ljude iz Novog Pazara, žao mi je što je dotični gospodin otišao, da kaže da li se nekad više uložilo u bolnicu i u zdravstveni sistem u Novom Pazaru? Preko 100 miliona je uloženo u bolnicu i u dom zdravlja u Novom Pazaru, preko 70, tačnije 73 specijalizacije su date, zaposleni su lekari, medicinske sestre, angio-sala je uzeta, rendgen, sve što je bilo neophodno od opreme, i rekonstruisano i urađeno. I sami ljudi dole kažu da se nikad nije toliko uložilo u Pazaru, a da je Pazar do pre par godina bilo mesto koje je služilo samo za transport pacijenata, gde nije moglo ništa da se uradi, nego su pacijenti stavljani u kola i u sanitete i voženi u druge bolnice.U poslednjih par godina dole su došli svi najbolji stručnjaci iz cele Srbije, operisali ljude, edukovali njihov kadar i unapredili znatno medicinu u Novom Pazaru. Novi Pazar sada je u mnogo boljem stanju, mnogo snabdeveniji i može da uradi više stvari nego što je to mogao pre par godina da uradi.Ako ovo nije istina, ja molim da izađe bilo ko i da kaže jednu jedinu činjenicu za ovo što sam rekao, da nije tačno i da nije ovako urađeno.

iznenađen i već nekoliko puta na ovoj sednici se zloupotrebljava ova tema, izuzetno bitna tema o kojoj sam ja govorio ovde, a to je opasnost pred kojom se nalazimo. Ono što se desilo nekoliko puta, pa i sada jeste zloupotreba ove Skupštine za dobijanje sitnih političkih poena na štetu zdravlja građana Srbije.Za

je uloženo, kao što on reče, preko 100 miliona u zdravstveni sistem Novog Pazara. Ova Vlada je, kao što sam naglasio, omogućila da Novi Pazar jedini u tom trenutku, pored drugih centara u Srbiji, velikih, dobije privremenu kovid bolnicu. Dobili smo sve ono što smo tražili i istina je da smo dobili mnogo više što se tiče zdravstvenog sistema, nego što su dobili drugi gradovi naše veličine u Srbiji. Svakako da smo dobili ne samo u instrumentima, nego, kako reče ministar, i u stručnoj pomoći, pa i u edukaciji.Mi koji se pripremamo da preuzmemo i vodimo angio-salu obučavamo se u kliničkom centru. Svake nedelje nam stižu eminentni stručnjaci iz kliničkog centra i obučavaju nas, što nemaju mnogi drugi gradovi naše veličine u Srbiji.Svakako da je vatrogasna jedinica, i ja sam to mnogo puta pominjao, ali nisam to koristio za sitne političke poene, i tražio sam da se ona ojača, da se zaposli više Bošnjaka, više ljudi koji su iz Novog Pazara, jer je Novi Pazar specifičan, mnogo je uskih ulica, mnogo je teško doći do požarnog mesta

svakom slučaju, ova Vlada je puno učinila, pogotovo u slučaju kovid zaraze za Novi Pazar i zdravlje njegovih građana. ima narodni poslanik Žarko Mićin.Izvolite. obzirom na to da imamo još malo vremena i da se ova sednica poprilično odužila, što je normalno obzirom na važnost ove teme.Dakle, danas govorimo o Predlogu zakona kojim se potvrđuju sve uredbe koje je donela Vlada uz suv potpis predsednika Vučića, zahvaljujući kojima je danas spašen život mnogih naših građana i očuvano njihovo zdravlje.Iako su ove mere donete iz dobrih namera, iako imaju jasne rezultate u očuvanim životima naših građana, jedan deo opozicije, koji nije danas u sali, ih je najžešće najžešće kritikovao i upravo taj deo opozicije pre nekoliko dana protestovao je ovde ispred Narodne skupštine, nije ušao u salu.Sada ću vam jednim primerom dokazati koliko su oni veliki licemeri, akouspem, nadam se da ću uspeti, sa ovim rukavicama da otvorim ovaj telefon. Dakle 11. marta Dragan Đilas je na svom Tviter profilu objavio nije vreme za politiku i prepucavanja već za konkretne mere u čijem sprovođenju treba da učestvuje cela nacija. Ovo su naši predlozi za doprinos smanjenju posledica virusa. I sada na svom portalu direktno objavljuje sledeće –

da propiše obavezu potpune kućne izolacije ljudi koji dolaze iz zaraženih područja, i to smo uradili, da obaveže lokalne samouprave da građanima koje se nalaze u kućnoj izolaciji obezbedi nesmetano funkcionisanje, kaže, nabavke namirnica, i to smo uradili, gospodo, naši volonteri su svakodnevno donosili namirnice ljudima. Da donese odluku o privremeno zatvoreni predškolski i školskih ustanova na minimum tri nedelje, i to smo uradili, da obezbedi kontrolisano snabdevanje maskama, i to smo uradili gospodo, da preporuči svim preduzećima da omoguće zaposlenima da rade od kuće u narednom periodu, kao i da donesu sve ostale neophodne mere po uzoru na zemlje Evropske unije.Sve ovo smo mi uradili, gospodo, a oni protestvuju, ne samo da protestvuju nego jedan od njih koji je najvulgarniji pokazuje srednji prst. Šta je taj srednji prst? Poruka onima koji se bore svakodnevno protiv ovog virusa, koji nabavljaju respiratore. Kome je ta poruka namenjena? Pa kako vas nije sramota, gospodo?Mislim da je dosta važno ovo upoređivanje, ja ću morati zaista da napravim neka poređenja i to upravo sa ovim sa ovim najboljim, kako da kažem, zemljama koje imaju najviše novce i za koje kažu da imaju najbolji zdravstveni sistem u Evropi, poređenje sa tim kako su oni primenili ove mere i šta su njima te mere donele i kada su oni počeli sa primenom tih mera?Dakle, sa jučerašnjim podacima od Koronavirusu u Srbiji je obolelo 8.497 ljudi, a umrlo 168 ljudi. To je 21 preminuli na milion stanovnika. U Belgiji je zaraženo 47.000, a umrlo je 7.331. To je, gospodo, 612 ljudi na milion stanovnika. U Francuskoj zaraženo 130.000 hiljada, umrlo 23.660 i u istoj toj Francuskoj za koji dan će parlament produžiti vanredno stanje do juna. U Španiji zaraženo 213.000, umrlo 24.000.I neću dalje navoditi primere, hoću samo da napravim poređenje još sa Švedskom, fandosta na društvenim mrežama je bilo poređeno sa Švedskom, jel oni su imali te neke liberalnije mere. E, pa tamo je je do juče zaraženo 19.621 čovek, a umrlo je na žalost 2.355 ljudi, a to je zemlja koja je po broju stanovnika veća od Srbije, ali ne puno veća, a ima 20 puta više umrlih. Pa vi pogledajte da li je bolji njihov liberalni pristup ili naš pristup kakav smo imali.Takođe, posebno me nervirala jedna stvar u toku epidemije, a to je dok su se predsednik Vučić i Vlada Republike Srbije borili da nabave medicinsku opremu i respiratore dotle upravo ovaj deo opozicije koji nije danas u sali je širio dezinformacije i paniku. Prvo su govorili da nema respiratora, a danas Dragan Đilas na svom profilu objavljuje – zašto je Srbija platila četiri hiljade respiratora i kako smo to platili? Pa dobro, kako ga nije sramota? Zašto on gospodin od silnog bogatstva nije kupio bar jedan respirator, bar sto maski da je kupio nekome. Ne razumem kako ga nije sramota da ovakve stvari objavljuje.Druga stvar, smatram da možemo biti ponosni na činjenicu da u Srbiji niti jedan čovek nije skinut sa respiratora da bi se na isti mogao priključiti drugi, odnosno nismo morali menjati smrt jednog čovek za život drugog čoveka, što se dešavalo u drugim mnogo bogatijim zemljama i to je još jedan razlog zašto treba ovog čoveka da bude sramota i sve koji govore protiv ovih mera, a iste te mere su predlagali. Pročitao sam vam to. Pogledajte na profilu Dragana Đilasa, 11. marta je ovo objavio.Nekima

njihova obaveštajna služba Mosad u nabavci medicinske opreme i to tamo nikome ne smeta, ali kod nas, Bože moj, naravno da nekima iz opozicije smeta.Treba da smo ponosni i na naše farmaceute

zaista ne mogu da ne spomenem ono što je EU uradila, doduše sa malim zakašnjenjem, ali moramo biti realni, gospodo, 93 miliona evra pomoći dobijamo od EU, od toga 15 miliona odmah, 12 miliona je plaćeno 12 kargo letova na kojima je doneto 540 tona opreme. Evropska unija nam je donela 800 hiljada maski, 32 triažna kontejnera, a treba da budemo svesni da su nam pomagali i pre toga, gospodo,

od kojih 122 ima respiratore koji nam danas toliko pomažu, 250 miliona evra kredita Evropske investicione banke za obnovu 20 velikih bolnica u celoj Srbiji, pa između ostalog i Instituta „Torlak“ koji nam je toliko pomogao u ovoj situaciji.Dakle, mere koje se sprovode su dobre, usmerene na očuvanje života i zdravlja naših građana, na ekonomsku pomoć našim građanima, na ekonomski oporavak države i što je još važnije, već su dale rezultat i to onaj najvažniji –u očuvanju života ljudi i zato vas pozivam da ih svi podržimo.Na kraju, hvala svim građanima Republike Srbije. Hvala pre svega svim našim penzionerima koji su opet podneli najveći teret ovih restriktivnih mera. Molim vas, dragi građani, ostanite kod kuće još za vikend, ove mere će se ublažiti, da sačuvamo živote. Hvala vam. Hvala gospodine Mićin.Reč ima Nataša Mihajlović Vacić.Izvolite, gospođo Mihajlović Vacić.

iskoristiti ovu priliku da postavim jedno pitanje i vama, a i svim kolegama u sali. To je utisak i lični, ako hoćete, koji se nameće nakon dvodnevne rasprave ovde u parlamentu, ali i ponašanja pojedinaca ili dela javnosti za ovih 45 dana, koliko traje vanredno stanje.Ja se pitam da li je moguće i da li ste čuli da je u nekoj državi u svetu, u ovom trenutku kada je ceo svet stao gotovo u istom trenutku, kada je ceo svet suočen sa virusom o kome ni dan danas ne znamo gotovo ništa? Znamo da se širi okolo i ubija ljude. To je jedino pouzdano što u ovom trenutku možemo da tvrdimo o tom virusu. Da li je moguće da i u tom trenutku, dakle, kada je ceo svet suočen sa pandemijom, ovaj virus nije usmeren protiv Srbije, nije usmeren ni protiv jedne političke stranke, nije usmeren ni protiv vlasti ni protiv opozicije, on ne bira ni državu, ni pol, ni veru, ni političku pripadnost, ništa?Da li je moguće da je i u takvoj jednoj situaciji, mi ne možemo da budemo jedinstveni, da zajednički odgovorimo na sve izazove koje virus nosi? Mi ćemo morati da naučimo da živimo sa virusom. Dakle, svet više neće biti isti kao pre pojave Kovida – 19. Da li je moguće da ovo sada nije trenutak u kom će svako od nas da se preispita i da odluči da li želi da nastavi sa sitničavošću, sa zlonamernim komentarima, sa kritizerstvom, politikanstvom, umesto da pomogne svojoj državi?Da li ste čuli da je u ovoj situaciji ijedna opozicija u svetu, opozicija svom narodu, ne opozicija vlasti, opozicija vlasti je poželjna, kao i svaka konstruktivna kritika? Ovde govorimo o opoziciji sopstvenom narodu, opozicija državi, ugroženi su životi građana. Vlada je uradila sve što je mogla da se sačuvaju životi građana, da se sačuva i ako je moguće dodatno ojača zdravstveni sistem koji mora da primi sve te udare na sebe.

Dakle, da li je moguće da nema konstruktivnog predloga, uostalom organizovan je i sastanak sa predstavnicima političkih partija? Ja nisam čula, možda sam propustila, da li je neko od onih koji danas nemaju nijednu jedinu reč podrške, čak ni za to što naši građani nisu bili suočeni sa nestašicama osnovnih životnih namernica?Vlada je učinila sve, ne samo da obezbedi redovno snabdevanje nego i da pokrene proizvodnju svih onih deficitarnih proizvoda kako ne bismo morali da zavisimo od drugih i to ne samo kada je u pitanju proizvodnja životnih namernica, nego i proizvodnja zdravstvene opreme, lekova itd.Molim vas, ako imate primer da mi kažete u kojoj državi je opozicija, opozicija narodu, ne vlasti nego sopstvenom narodu i u kojoj zemlji postoji neodgovorna pojava da se građani pozivaju da svesno krše

Ja se u potpunosti slažem sa vama i neću utrošiti vreme, zaista ću dodati samo dve rečenice da ne bi prošlo nezapaženo, zato što mi se čini da postoji opasnost da prođe nezapaženo, a ne bi smelo.Oni koji su svesno izabrali da bojkotuju sednicu Skupštine Republike Srbije u ovo vreme, u ovom trenutku kada je zemlja i svi naši građani suočeni sa ovako ozbiljnom krizom, nisu se usudili i ja molim zaista da ovo ne zaboravimo nikada, oni se nisu udostojili

preminulima i njihovim porodicama da odstoje ovde kao narodni poslanici koji su dobili mandat od nekih građana, da odstoje ovde, taj minut ćutanja makar, da odaju poštovanje, pa onda da izađu ako žele dalje da bojkotuju rad parlamenta i da građani Republike Srbije nikada ne zaborave taj čin, da vi kao narodni poslanik niste došli na minut ćutanja preminulima od posledica Korona virusa. Hvala.

Mi smo jasno saopštili da je Srbiji preko potrebna politička stabilnost.U sprečavanju pandemije isto tako, decidirano smo rekli moraju stručni ljudi, ljudi koji su od autoriteta da učestvuju u čitavoj toj akciji sprečavanja posledica od svega onoga što je Korona virus nosio sa sobom. Znali smo mi da će pojedinci koji su na najvišim funkcijama u Vladi Srbije pokušati da iskoriste trenutak vanrednog stanja kako bi pokazali da bez obzira koliko su nestručni ipak medijskom manipulacijom mogu da podignu ili utvrde svoj rejting.Među njima u početku je prednjačio ministar zdravlja. Nije to za nas srpske radikale bilo iznenađenje, jer smo i ranije upozoravali da je preko potrebna smena unutar Ministarstva zdravlja. Ne iz razloga što mi nešto lično imamo protiv Zlatibora Lončara, nego iz razloga što su vreme i događaji potvrdili da on nije sposoban da obavlja tu funkciju. Jeste da zloupotrebi, ali nije na pravi način u sklopu zakona da obavlja tu funkciju.Desilo se to da je među prvima, kao najodgovorniji kada je u pitanju zdravlje stanovništva izašao sa jednom izjavom koja je kasnije i te kako unela nemir i nestabilnost u javnost Srbije. Sećate se konferencije na kojoj je najodgovorniji ministar za zdravlje rekao da građani Srbije ne treba da brinu, da mi imamo već tehnologiju za proizvodnju vakcine. Na pitanje prisutnog novinara, kako to da ne pomognemo i Kini i Kinezima koji se u to vreme uveliko suočavaju sa tim

da su objekti kao što su kasarne već spremni za prihvatanje eventualno obolelih od Korone virusa i to je nešto što je u samom startu stvaralo veliku rezervu kada je u pitanju nastup i postupci svih koji su na najodgovornijim funkcijama. To je i te kako opterećivalo i nastupe u javnosti i predsednika države. Umesto da shvati da je ozbiljna situacija da nema više improvizacije, nema više poigravanja, ministar je nastavio dalje. Njemu je potpuno bilo svejedno da izrekne neku konstataciju, nema veze koliko će to da košta građane Srbije, koliko će to dodatno da poveća nervozu.Mi srpski radikali nismo se osvrtali na to, nego smo rekli, ima vremena, biće vreme, ako Bog da, da samo sprečimo tu pošast koja je obuhvatila i Srbiju, pa ćemo onda da raspravljamo o svemu i svačemu što se dešavalo, a nije u skladu sa Ustavom i nije u skladu sa zakonom.Sada, na ovom zasedanju jasno kažemo da nisu poštovane ustavne odredbe. Nije poštovana procedura, nije poštovan Zakon o radu Narodne skupštine, nije poštovan ni Poslovnik.Ne govorimo to da bismo stekli, eventualno, neke političke poene u samoj izbornoj kampanji ili na pragu izborne kampanje, nego govorimo da bude za nauk

virusa, odnosno ponovo možda i veći i jači talas pandemije nego što je bio do sada.Ali, moramo da izvučemo neke pouke.

ne želimo ništa drugo nego da u kritičnim trenucima, imajući iskustvo iz ranijeg perioda, postignemo tu preko potrebnu stabilnost. Ako nema političke stabilnosti, jako teško je rešavati bilo kakav problem, a pogotovo ovako veliki i krupan problem.Mi smo svedoci da sve ovo vreme od kad je uvedeno vanredno stanje, više se bavite tim tviteraškim raspravama nego što posvećujete pažnju onim ključnim političkim problemima. Vidite da već počinje kampanja protiv aktuelnog režima u Srbiji. Počinju upravo oni koji su pomogli ovom trenutnom aktuelnom režimu i te kako pomogli da dođe na vlas. Ali, ide, jako teško ide sa ispunjavanjem obećanja, niz tu političkih faktora ima koji njih rukovode da vrše pritisak na aktuelnu vlast.Nama, srpskim radikalima nije u interesu da se destabilizuje Srbija. Nama je u interesu da Srbija bude što stabilnija politički ulazeći u izbornu kampanju. Zato na neki način i potenciramo da se izbori održe što pre, kao što smo kroz amandman predložili da se ukine vanredno stanje 3. maja, imajući u vidu sve podatke, sve činjenice, stanje koje ste i ovde iznosili. Sam predsednik Vlade jasno je predočio da ide ka boljitku, da ide ka smirivanju, da pandemija jednostavno jenjava iz niza faktora i vremenskog razloga, a i onoga što preduzima Vlada. Zbog toga, zbog psihološkog stanja u javnosti među građanima, predlažemo da to bude 3. maja.Nismo mi neko ko će da osudi nesnalaženje, početno nesnalaženje predstavnika vlasti. Pa, sama situacija je nalagala da se u pojedinim delovima delovanja izvršne vlasti ne snalazi baš onako kako bi to trebalo. Ali, vremenom, upozoravali smo da bi trebalo preduzimati prave korake, donositi prave mere, kako bi se ušlo u mirnije vode, uslovno rečeno u mirnije vode.Svesni smo mi da ova Vlada u principu funkcioniše iz krajnosti u krajnost, iz ekstrema u ekstrem. Primera radi, na početku kada je počela pandemija u Srbiji, slušali smo kako to nema nikakve opasnosti za nas Srbe, jer mi smo Balkanci, mi smo otporni na to, to je problem koji se odnosi na neke druge zemlje, ali mi u Srbiji, mi smo po prirodi, genetski, kako su to neki to neki „umni“ govorili – mi smo otporni na taj virus. Da bi nakon toga išli u drugu krajnost, gde se uvode toliko rigorozne mere, toliko bahato ponašanje pojedinaca koji su na visokim funkcijama, da prosto čovek ne može da poveruje. Nije bilo neke uravnotežene politike kada je u pitanju preduzimanje mera, pa da se kaže – dobro, primenićemo pa da vidimo kakve će rezultate dati.Mi smo duboko ubeđeni da je velika stvar dolazak kinskih stručnjaka koji su koliko-toliko na osnovu iskustva, na osnovu znanja koje imaju ipak na neki način, ne na neki, nego na veliki, dali veliki doprinos da se situacija stabilizuje, jasno predočili kako i na koji način treba da se radi.Ono radi.Ono što nije izvučeno kao pouka, odnosi se na nešto što, kako vi kažete, gledamo u sutra, u budućnost, a to je ekonomske mere za oporavak privrede i tu idemo u krajnost. Ne kažemo mi da treba sad da se hvalimo da smo mi najbolji, da nas ta ekonomska kriza neće pogoditi, ne kažemo ni da treba kukati, ali treba realno sagledati stvari. Te priče oko toga da ćemo mi za godinu dana, odnosno sledeće godine već biti drugi po uspešnosti mera koje preduzimamo, to u svakom slučaju treba optimizma u javnosti, ali preterani optimizam proizvodi kontra efekat.Vi ovde imate potpuno jasnu činjenicu, kao što nismo znali o virusu koji se zove Korona, tako i ne znamo kakve će sve posledice biti od ove ekonomske krize, ne znaju ni mnogo razvijenije, mnogo bogatije zemlje, organizovanije,

Zar niste malo preterali?Onda se iznose podaci kako nama u opšte ne treba novac, ne trebaju nama krediti, ne novac u bukvalnom smislu reči, nego novac koji je od kredita koji su iz međunarodnih fondova, odnosno Svetska Svetska banka i Evropska banka za razvoj, zato što su to skupi krediti. Šta smo vam mi srpski radikali govorili kada je u pitanju priprema za eventualnu ekonomsku krizu? Rekli smo da realnije to sagledavate, nemojte da gomilate te pare da bi se hvalili kako u deviznim rezervama imamo 15 milijardi evra, pritom imamo milijardu i po u zlatu. Pripremite se da možemo da dočekamo krizu koja je samo ubrzana pojavom pandemije, a ne da slušamo tu slavopojku, da kažemo – nema to nikakve veze, mi ćemo da pozajmimo 3,1 milijardu evra, pa ćemo na taj način da prevaziđemo ovu krizu. Kako da ih pozajmimo?

i to može da obezbedi dobrim delom bar koliko-toliko uspešan početak. vam.Vidim da privodimo kraju i želela sam samo još jednom da se zahvalim zaista svim građanima Republike Srbije i još jednom beskrajna zahvalnost za naše lekare, za medicinske timove, stručnjake, za njihove saradnike. Hvala svima onima od policajaca, Vojske Republike Srbije, poštara, inspektora koji su sa nama radili na ovome.Došla ovome.Došla sam ovde da podnesem izveštaj građanima Republike Srbije o tome šta smo radili, kako smo se borili, na osnovu čega smo donosili odluke, kakve smo mere i zbog čega donosili i kakvi su rezultati tih mera.Došla sam da kažem da Srbija ima spreman plan za posle ove krize, kako medicinski za eventualno drugi talas epidemije, tako i ekonomski. Da nam je jedan i drugi plan svakako među boljima na svetu. Borićemo se dalje, guraćemo zajedno.Došla sam da kažem građanima Republike Srbije da znam da nismo bezgrešni, ali da smo se borili najbolje što smo mogli, da smo dali sve od sebe i da smo radili noć i dan. Rezultati to svakako pokazuju, ali nema opuštanja dok ne dođe vreme da proglasimo pobedu. Samo poštovani građani Republike Srbije slušajmo se, budimo solidarni, guramo dalje i sigurna sam da ćemo uskoro i moći da kažemo da je ovome došao kraj i da nastavimo dalje. Hvala vam. Zahvaljujem.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 29. april 2020. godine sa početkom

se spremaju za glasanje da sednu i molim vas za još malo strpljenja i naravno da maske morate imati na sebi i rukavice. Izdržite još malo.Ja

minut.Poslanike koje sam danas opomenula i poslanici koji su sada došli, molim vas da stavite maske. Ne da molim, nego poštujte mere države u kojoj živite i radite i poštujte parlament i poštujte vaše kolege koji se nalaze oko vas. Dakle, stavite maske ili ne možete biti ovde u sali. Ja ne znam ko vas je uopšte i pustio bez zaštitne opreme. Zaista ne znam. Nemojte da ugrožavate zdravlje svih ostalih zato što se ponašate ovde kao deca, neodgovorno i nerazumno. Rekla sam vam danas, izreći ću opomene. Izreći ću zaista opomene. Posle dve godine uđete ovde da pravite haos. Maske morate nositi i gotovo.Nema po Poslovniku. Zaključila sam raspravu.Dakle, molim poslanike Srđana Noga, molim Sašu Radulovića, koga god da nema maske. Nemojte da izvodite ovde besne gliste i da se ponašate neodgovorno. Stavite maske. To što radite, to je sramota. Otići ćete posle kući i zarazićete ko zna koga. Izađite napolje. Mere moraju da se poštuju. Doktori i struka to traže od nas i mi to moramo da poštujemo.(Saša

sada ste videli četiri poslanika, ne znam šta žele da postignu sa time, osim da ugroze bezbednost svakog od nas i svakog s kim će stupiti u kontakt nakon ove